Има заявено изказване от депутат, който отсъства в момента, така че считаме, че се е отказал от изказване. Други изказвания има ли? (Реплики

включете биометрията на колегите от БСП, защото нещо масово не могат да гласуват. Цели двама човека не могат да гласуват, те са четирима както виждам.

Маската си сложете! Прекратете гласуването. Гласували 94 народни представители: за 83, против 6, въздържали се 5. Предложението е прието. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Валентин Ламбев, Николай Тишев, Светла Бъчварова, Иван Иванов и Георги Свиленски за създаването на нов § 6а – отхвърлено от Комисията. Гласували

Гласували 88 народни представители: за 11, против 72, въздържали се 5. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване Подлагам на гласуване предложението на същите народни представители за създаването на нов § 6б, отхвърлено от Комисията. Гласували

от Комисията. Гласували 117 народни представители: за 29, против 81, въздържали се 7. Предложението не е прието.

Господин Зарков, думата се дава при поискване от място с вдигане на ръка. Не може да викате от стълбите.

на предложението на народните представители Валентин Ламбев, Николай Тишев, Светла Бъчварова, Иван Иванов и Георги Свиленски за създаването на нов § 6б. Гласували

Подлагам на гласуване предложението на същите народни представители за създаването на нов § 6б, отхвърлено от Комисията. Гласували

Подлагам на гласуване предложението на същите народни представители за създаването на нов § 6б, отхвърлено от Комисията. Гласували

Подлагам на гласуване предложението на същите народни представители за създаването на нов § 6г, отхвърлен от Комисията. Гласували

Подлагам на гласуване предложението на същата група народни представители за създаването на нов § 6е, отхвърлен от Комисията. Гласували

Прекратете гласуването.

„Заключителни разпоредби“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението. По § 7 има предложение на народния представител Менда Стоянова и група

В чл. 68, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „и по инструменти на Европейския съюз“. 2. Създава се чл. 102: Министерският съвет може да одобрява допълнителни разходи/трансфери и/или увеличения на показателите по чл. 86, ал. 2, т. 5 и 6 от Закона за публичните финанси за бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, в т.ч. по бюджета на за сметка на икономии на разходи и/или трансфери по бюджетите на други първостепенни разпоредители с бюджет по държавния бюджет за финансиране на дейности, свързани с превенция на разпространението на COVID-19, лечението на заразените лица или ограничаване на последствията от COVID-19.“ Параграф 8. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 8.

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, процедура на основание чл. 83, ал. 1

гостите в залата. Моля, продължете, господин Ципов. предложение на народните представители Александър Сабанов, Александър Сиди и Йордан Йорданов. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Красимир Богданов: „Създава се §... „§ ... В чл. 4, ал. 2 думите „или може да бъде преработено“ се заменят с „или е преработено“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения: В ал. 6 думите „констативен протокол, издаден от лицата по чл. 133 и маркиране“ се заменят с „издаване на констативен протокол и маркиране на оръжието от лицата по чл. 133“. 2. Създава се ал. 9: „(9) Техническите спецификации за огнестрелното оръжие с ограничено действие трябва да гарантират, че същите не могат да бъдат преработени така, че да произведат изстрел с куршум или снаряд чрез действие на взривно вещество с боеприпас, различен от този, за който са проектирани и произведени. Съответствието с техническите спецификации се удостоверява със сертификат от производителя.“ Комисията предлага да се създаде нов § 2: „§ 2. В чл. 4а, ал. 4 думите „ремонт, извършва“ се заменят с „ремонт и лицата по чл. 133 извършват“ и се създава изречение второ: „Когато проверката се извършва от лицата по чл. 133, същите гарантират, че е налице ясно разделение на тези задачи и на физическите лица, които извършват дезактивирането.“ По § 2

Предложение на народните представители Александър Сабанов, Александър Сиди и Йордан Йорданов. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Милен Михов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението

числото „51“ се заменя с „44“, а накрая се поставя запетая и се добавя „късоцевни огнестрелни оръжия с ограничено действие за самоотбрана с дължина на цевта до 30 сантиметра и до 50 броя боеприпаси за всяко огнестрелно оръжие“.

късоцевни огнестрелни оръжия с ограничено действие с дължина на цевта до 30 сантиметра и до 50 броя боеприпаси за всяко огнестрелно оръжие.“ Предложение на народния представител Милен Михов и група народни представители:

Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 3 да бъде отхвърлен. По § 4 има предложение на народните представители Александър Сабанов, Александър Сиди и Йордан Йорданов. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Дилян Димитров. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 5: „§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 след думата „автоматизиран“ се добавя „електронен“, а накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на производството на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия“. 2. В ал. 2, т. 1 думите „и данни за издадените удостоверения по чл. 13,

Данните по ал. 2 се събират, съхраняват и обработват по електронен път.“ Предложение на народния представител Пламен Тачев. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 6: „§ 6. Създава се чл. 11а: „Чл. 11а. (1) В Министерството на икономиката се създава и поддържа регистър на физическите и юридическите лица, получили разрешение или удостоверение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия. (2) Регистърът по ал. 1 съдържа: 1. данни за издадените разрешения по чл. 13, ал. 1, отказите за издаване и данните за издадените удостоверения по чл. 13, ал. 4;

идентификационни данни на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях, идентификационни данни на взривните вещества и категорията на пиротехническите изделия, включени в издадените разрешения/удостоверения, както и данни за вида, марката, калибъра и серийния номер на пневматичните и пневматичните и на предупредителните и сигнални оръжия; 5. данни за всички преработвания или модификации на огнестрелно оръжие, водещи до промяна в неговата категория; 6. данни за количествата взривни вещества и пиротехнически изделия и за броя огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, включени в издадените разрешения/удостоверения; 7. данни за бракувани и унищожени взривни вещества, пиротехнически изделия, оръжия и боеприпаси; данни за оръжия и боеприпаси – обект на утилизация; 8. данни за извършените административни нарушения, наложените за тях наказания и/или принудителни административни мерки по този закон. (3) Данните по ал. 2 относно взривните вещества, боеприпасите и пиротехническите изделия се съхраняват за срок 20 години след датата на вписването им в регистъра. Данните по ал. 2 относно огнестрелните оръжия и основните компоненти, включително свързаните с тях лични данни, се съхраняват за срок 30 години след датата на унищожаване на огнестрелните или основните компоненти. (4) Данните по ал. 2 относно огнестрелните оръжия и основните компоненти може да бъдат предоставени при поискване на митническите органи за срок до 10 години след датата на унищожаване на огнестрелното оръжие или на основните му компоненти,

3. Създава се ал. 3: „(3) Таксите по ал. 1 може да се заплащат по електронен път.“ Предложение на народните представители Александър Сабанов, Александър Сиди и Йордан Йорданов. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 8: „§ 8.

Процедурата по искане и издаване на разрешение за производство може да се извършва по електронен път.“ Комисията предлага да се създаде нов § 9: „§ 9. В чл. 15, ал. 1 думите „директора на ГДНП на МВР“ се заменят с „министъра на икономиката“.“ Предложение на народните представители Александър Сабанов, Александър Сиди и Йордан Йорданов. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 10: „§ 10. В чл. 16 след думата „подава“ се добавя „писмено или по електронен път“, а думите „директора на ГДНП на МВР“ се заменят с „министъра на икономиката“.“

в текста преди т. 1 след думата „подават“ се добавя „писмено или по електронен път“, а думите „директора на ГДНП на МВР“ се заменят с „министъра на икономиката“.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Предложението, което съм направил във връзка с формулировката на понятието „огнестрелно оръжие“ – това, което предлагам да бъде променено, ще се отрази върху дейността на военно-патриотичните организации, клубовете за исторически възстановки, колекционерите. В предложения законопроект формулировката е „оръжие, което може да бъде преработено така, че да произведе изстрел“, но тъй като ние не виждаме в този случай извършен акт, тоест има или няма намерение, или хипотетично може да се случи това нещо, но то не е извършено като акт, като акт, предлагам формулата да бъде променена в следния вариант „което е преработено да произведе изстрел“. Тогава вече въпросното оръжие може да подлежи на такава регистрация по съответния закон, съответния закон, което да бъде определено като огнестрелно, но в случай че вече е преработено, за да може да произведе изстрел. Благодаря.

Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на подразделението. Гласували

Подлагам на гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Милен Михов.

предложението на Комисията за създаване на нов § 21 с текст по Доклада на Комисията; предложението на Комисията за създаване на нов § 22 с текст по Доклада на Комисията;

изречение второ думите „министъра на вътрешните работи“ се заменят с „министъра на икономиката“, а накрая се добавя „съобразно възложените с този закон и други нормативни актове функции на представените в комисията ведомства“. 3. В ал. 3 след думата „писмено“

думите „Директорът на ГДНП на МВР“ се заменят с „Министърът на икономиката“.“ По § 8 има предложение от народния представител Иван Иванов и група народни представители: „Параграф 8 отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8, който става § 18: „§ 18. В чл. 31 се правят следните изменения: 1. В ал. 2 думите „директора на ГДНП на МВР“ се заменят с „министъра на икономиката“. 2. В ал. 3 думите „органите на Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „Министерството на икономиката“.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

предложение на народния представител Иван Иванов и група народни представители: „Параграф 10 – отпада.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 10, който става § 20: „§ 20.

Боеприпаси кл. 1.4 съгласно препоръките на ООН за превоз на опасни товари могат да се съхраняват в складове за съхранение на оръжия, отговарящи на техническите правила и норми за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхранение на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия съгласно Закона за устройство на територията и в съответствие на Закона за опазване на околната среда.“ 2. Създава се ал. 7: „(7) Процедурата по искане и издаване на разрешение за търговия се извършва писмено или по електронен път.“

гласуване неподкрепеното от Комисията предложение на народния представител Иван Иванов и група народни представители. Гласували

Иванов. Гласували 101 народни представители: за 30, против 68, въздържали се 3. Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване следните текстове: редакцията, предложена от Комисията за текста на § 10, който става § предложението на Комисията за създаване на нов § 21 с текст по Доклада на Комисията; предложението на Комисията за създаване на нов § 22 с текст

за създаване на нов § 26 с текст по Доклада на Комисията. Моля, режим на гласуване.

Господин Председател, преди да продължим, позволете ми да предложа процедура да бъде удължено работното време на пленарната зала до обсъждането и приключването на тази точка от дневния ред.

Подаването на заявление за издаване на разрешение за придобиване и/или съхранение на огнестрелни оръжия, взривни вещества и пиротехнически изделия и получаването на разрешението се извършват писмено или по електронен път.“

„писмено или по електронен път“.“ Предложение на народния представител Маноил Манев. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 31: „§ 31. Създава се чл. 53а:

В ал. 4 след думата „подават“ се добавя „писмено или по електронен път“.“ Предложение на народния представител Маноил Манев. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 35: „§ 35.

или спортни дейности след получаване на разрешение за носене и употреба, издадено от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по постоянен адрес на лицето.“ Предложение на народните представители Александър Сабанов,

Предложение на народния представител Милен Михов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението по т. 2 и т. 3 и не го подкрепя по т. 1. „1. Създава се нов параграф „В чл. 99: 1. в т. 2 думите „или срещу него има обвинение за такова престъпление“ се заличават.“ Комисията предлага да се създаде нов § 37: „§ 37. В чл. 58, ал. 1, т. 10 след думата „колекциониране“ се добавя „и оръжейна сбирка“.“ Предложение на народния представител

или съхраняват огнестрелни оръжия и основни компоненти от системи, произведени или разработени до края на Втората световна война, са длъжни да ги регистрират в 7-дневен срок в ГДНП на МВР или в РУ на МВР по постоянен адрес. При регистрирането лицето, намерило оръжието, може да: 1. поиска да му бъде издадено разрешение за съхранение на огнестрелно оръжие по съответния ред и оръжието да остане негова собственост; 2. предостави оръжието в полза на лице, което притежава разрешително за съхранение на огнестрелно оръжие; 3.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

Други изказвания има ли? Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване текстовете по предложение на Комисията за създаване на параграфи 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,

Гласували 101 народни представители: за 30, против 68, въздържали се 3. Предложението не е прието. Сега подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на § 37 – напомням, че господин Михов оттегли своето предложение, неподкрепено от Комисията;

Комисията подкрепя предложението по т. 1, 2 и 3 и не го подкрепя по т. 4: „4. създава се ал. 8: „(8) За получаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси с ограничено действие в заявленията по заявленията по ал. 1 и ал. 2 не се посочва основателна причина за издаване на разрешението в случаите на дарение, закупуване и замяна, съобразно текста на ал. 3 т.

България“ се добавя „физически лица, които са граждани на трета държава“ и след думата „подават“ се добавя „писмено или по електронен път“. 2. В ал. 2 след думите „територията на друга държава членка“ се добавя „физически лица, които са граждани на трета държава“ и след думата „подават“ се добавя

Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 48: „§ 48. В чл. 77 се правят следните допълнения: 1. В ал. 4, изречение второ след думата „представят“ се добавя „писмено или по електронен път“.

В чл. 79 се правят следните допълнения: 1. В ал. 1 след думата „подава“ се добавя „писмено или по електронен път“. 2. Създават се ал. 5, 6 и 7: „(5) В складовете към търговските обекти, както и в самите търговски обекти, лицата по ал. 1 могат да съхраняват боеприпаси за всеки калибър нарезни огнестрелни оръжия, както и за всеки калибър и размер на сачмите за ловните гладкоцевни оръжия в стандартни производствени опаковки (кашон или кутия) в количества не по-големи от 100 кг за 20 м2 разгъната застроена площ пропорционално, изчислени като барутно съдържание на боеприпаси. (6) В складовете към търговските обекти, както и в самите търговски обекти лицата по ал. 1 могат да съхраняват до 20 кг барут

от 2011 г. за изискванията към устройството на обектите, предназначени за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, и условията за извършване на търговия и по Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, както и изискванията за физическата им защита, регламентирани в Закона за устройство на територията, не се прилагат по отношение на обекти, в които се съхраняват единствено и само боеприпаси и барути с клас на опасност 1,4S.“

се добавя „писмено или по електронен път“. 2. В ал. 6 след думата „подава“ се добавя „писмено или по електронен път“. 3. Създава се ал. 7: „(7) Физически лица, притежаващи разрешение за носене и употреба на късо нарезно огнестрелно оръжие за самоотбрана, могат да закупуват разрешеното количество боеприпаси за съответната единица огнестрелно оръжие.“ Предложение на народните представители Александър Сабанов,

се поставя запетая и се добавя „включително и карабини“. 2. В ал. 2 след думата „издава“ се добавя „писмено или по електронен път“.“ 3. В ал. 3 след думата „подават“ се добавя „писмено или по електронен път“.

срока на съответно разрешение органът, издал разрешението, известява по електронен път (чрез SMS или електронна поща) лицето, че срокът на разрешението изтича.“

Държавните служители на МВР, ДАНС, ДАР, ДАТО, Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерството на правосъдието, служителите от Бюрото по защита при главния прокурор и военнослужещите от въоръжените сили, офицерите и сержантите от НСО, както и служителите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и държавните служители от ДКСИ, осъществяващи дейността по чл. 9, т. 18 от Закона за защита на класифицираната информация, получили разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие/късоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях,

Изказвания? Господин Малинов, имате думата. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги народни представители! Във връзка с предложението, което направихме и което Комисията не прие – в чл. 87 т. 3 от досегашния закон да отпадне, искам да дам някои разяснения. Няма никаква политика, няма абсолютно нищо, което е свързано

Това е един абсолютно безсмислен и ненужен текст. Абсолютно безсмислен и ненужен текст, който не носи нищо. Първо, това, което носи, е допълнително усложняване на административната тежест и процедура върху притежателя на дадено оръжие. Второ, с нищо не подобрява качеството на съответния носител. Когато бяха дебатите в Комисията, колегите дадоха аргумент, че по този начин хората поддържали формата си. И по-важното е, карали курсовете, когато са придобили правоспособност при един калибър и един клас оръжие, а след това, виждате ли, те са купили друго оръжие и трябвало затова да се упражняват върху него. Крайно несъстоятелно по една проста причина. Ще Ви дам пример, който е е по-приемлив и за тази част, която не разбира от оръжие. Когато извадите Вашата шофьорска книжка, Вие карате курсовете на един тип автомобили. След десет години Вие подменяте книжката,

да взема от оторизирана бензиностанция или сервиз, че съм минал еди-колко хиляди километра. Абсолютно несъстоятелно и ненужно на никого! В този текст понамирисва, искам да го кажа по-деликатно, за едно леко намигане и толериране на търговците с боеприпаси по една проста причина, че притежателите на късоцевно оръжие са доста, някъде около 138 хиляди, по 50 патрона и съответната сума, която е различна за различните боеприпаси – сметнете Вие за какво количество пари става въпрос. Това е предложението ми. Моля внимателно да го обмислите

Ще подложа на гласуване предложението на Комисията за създаване на нови параграфи 45 и 46. Гласували

Колеги, ще повторя отново какво гласуваме.

Моля, режим на гласуване.

Подлагам на гласуване следните текстове: предложението на Комисията за създаване на нови параграфи 47, 48,

Гласували 91 народни представители: за 78, против 10, въздържали се 3. Подложените на гласуване текстове са приети. Подлагам на гласуване неподкрепеното предложение от Комисията на народния представител Росен Малинов. Гласували

транспортират на територията на Република България придобитите огнестрелни оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия със съответното разрешение за търговия“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Александър Сабанов, Александър Сиди и Йордан Йорданов. Комисията подкрепя предложението. Предложение на народния представител Милен Михов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението по т. 2 и т. 3 и не го подкрепя по т. 1. „1. Създава се нов параграф

3. Създават се ал. 8 и 9: „(8) Оръжейна сбирка или част от нея може да бъде транспортирана и експонирана на изложения и експозиции от собственика си, който притежава разрешение за съхранение, получено по реда на този закон. Експонирането на сбирката или част от нея може да бъде за участие в културни мероприятия, научни и образователни събития. Транспортирането и експонирането на сбирката или част от нея става след подаване на заявление до директора на ГДНП на МВР или до началника на РУ на МВР, на чиято територия ще бъдат експонирани оръжията и получаване на разрешение за транспортиране. В заявлението се посочват: оръжията, които ще бъдат транспортирани и експонирани; периодът, за който ще бъдат експонирани; мястото, на което ще бъдат експонирани; маршрутът на транспортиране; данни за осигурена охрана.“ „(9) Подаването на заявление за издаване на разрешение за транспортиране на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси на територията на Република България и получаването на разрешението се извършват писмено или по електронен път.“

Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Александър Сиди, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 64: „§ 64.

във вид на колетни пратки по всички видове транспорт единствено между търговци, притежаващи съответните разрешения за търговия, при спазване на строги изисквания за опаковане и съхранение.“ Предложение на народните представители Александър Сабанов, Александър Сиди и Йордан Йорданов. „Създава се нов параграф: „В чл. 115:

и 6: „(5) Лица, пребиваващи на територията на други държави членки, могат да закупуват огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на територията на Република България с разрешение за придобиване и с Европейския паспорт за огнестрелно оръжие, издаден от съответния компетентен орган на държавата членка, в която са пребиваващи, след предварително писмено съгласие от МВР. (6) Лица, пребиваващи на територията на други държави, могат да закупуват огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на територията на Република България с разрешение за придобиване, издаден от съответния компетентен орган на държавата, в която са пребиваващи, след предварително писмено съгласие от МВР.“

„писмено или по електронен път“.

В ал. 2 след думите „огнестрелните оръжия“ се добавя „дезактивирането и маркирането на дезактивираните оръжия“. 2. В ал. 3, т. 1 след думата „колекциониране“ се добавя „и оръжейна сбирка“.“

§ 74. „§ 74. В чл. 215 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „полицейските органи“ се заменят с „органите“, а накрая се добавя „а за нарушения по глава втора и от министъра на икономиката или оправомощени от него длъжностни лица“.

предложението. Предложение на народния представител Милен Михов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 76: „§ 76. В допълнителните разпоредби, в § 1 се създават т. 40, 41 и 42: „Огнестрелно оръжие с ограничено действие“ е огнестрелно оръжие, специално проектирано и произведено, за да произведе изстрел с боеприпас, който е специално проектиран и изработен с цел невъзможност за нанасяне на поражения и/или наранявания, причиняващи смърт, и е снаряден с куршум или снаряд, произведен от еластичен материал

джаула. 41. „Боеприпас за огнестрелно оръжие с ограничено действие“ е боеприпас, който е специално проектиран и изработен с цел невъзможност за нанасяне на поражения и/или наранявания, причиняващи смърт,

от огнестрелни и/или хладни оръжия, които не се явяват културни ценности по смисъла на чл. 7, ал. 4, т. 2 от Закона за културното наследство.“ наследство.“ Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14, който става § 77: „§ 77. В Преходните и заключителните разпоредби се правят следните допълнения:

предложението на народния представител Милен Михов и група народни представители в неподкрепената му част. Гласували

въздържали се 76. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на Комисията за създаване на параграфи 60, 61, 62, 63 и 64

Подложените на гласуване текстове са приети. Подлагам на гласуване предложената от Комисията редакция за текста на § 11, който става § 70; създаването на § 71;

редакцията, предложена от Комисията за текста на § 13, който става § 74; предложението на Комисията за създаване

наличие на конструктивна възможност за това.“ Комисията предлага да се създаде наименование: „Преходни и заключителни разпоредби“. Има неподкрепено предложение от народните представители Александър Сабанов, Александър Сиди и Йордан Йорданов за създаване на нов параграф. Оттегляте предложението, което е свързано…

удостоверения по реда на глава втора запазват действието си.“ Предложение на народния представител Пламен Нунев. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 80: „§ 80. Неприключилите до три месеца след обнародването на този закон производства по издаване на разрешения или удостоверения за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия се довършват по досегашния ред.“ Предложение от народния представител Пламен Нунев. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 81: тримесечен срок от влизането в сила на този закон информацията от регистъра по чл. 11, отнасяща се до дейностите по Глава втора и архивът, съхраняван в ГДНП на МВР, се предоставят на хартиен и електронен носител на Министерството на икономиката,

три години от влизането в сила на този закон Министерството на вътрешните работи създава електронния регистър по чл. 11. (2) В срок до три години от влизането в сила на този закон Министерството на вътрешните работи и Министерството на икономиката осигуряват техническа възможност за подаване, получаване и издаване на съответните документи

за текста на § 15, който става § 18; предложението на Комисията за създаване на Преходни и заключителни разпоредби;

предложението на Комисията за създаване на нови параграфи 80, 81, 82, 83 и 84.

Подложените на гласуване текстове са приети. Сега ще Ви запозная със съобщението за парламентарен контрол на 13 ноември 2020 г. след приключване на законодателната част от заседанието. 1. Министърът на финансите Кирил Ананиев ще отговори на един въпрос от народния представител Николай Тишев. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще отговори на четири въпроса от народните представители Дора Янкова, Любомир Бонев, Теодора Халачева; Кольо Милев; Николай Иванов; Никола Динков и Виолета Желева, и на едно питане от народните представители Георги Свиленски, Манол Генов и Димитър Данчев. Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева ще отговори на един въпрос от народните представители Веска Ненчева и Виолета Желева. 4. Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на един въпрос от народните представители Кристина Сидорова и Теодора Халачева. Министърът на здравеопазването Костадин Ангелов ще отговори на четири въпроса от народните представители Кольо Милев; Евгени Будинов; Георги Михайлов, Георги Гьоков. 6. Министърът на околната среда и водите Емил Димитров ще отговори на два въпроса от народните представители Маноил Манев и Радостин Танев; и Георги Гьоков. 7. Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще отговори на четири въпроса от народните представители Светла Бъчварова; Кольо Милев – два въпроса, и Стоян Божинов. 8. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков ще отговори на един въпрос от народния представител Деан Станчев. 9. Министърът на икономиката Лъчезар Борисов ще отговори на три въпроса от народните представители Румен Гечев; Жельо Бойчев, Надя Клисурска. Министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на едно питане от народните представители Николай Иванов и Васил Антонов. 11. Министърът на младежта и спорта Красен Кралев ще отговори на един въпрос от народния представител Никола Динков. На основание чл. 96, ал. 3 и чл. 99, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание отлагане на отговори със седем дни са поискали: - заместник министър-председателят Томислав Дончев – на едно питане от народните представители Димитър Данчев и Иван Валентинов Иванов; министърът на енергетиката Теменужка Петкова – на един въпрос, с писмен отговор от народния представител Георги Стоилов; - министърът на здравеопазването Костадин Ангелов – на четири въпроса от народните представители Георги Йорданов, Илиян Тимчев; Манол Генов; Веска Ненчева, Георги Йорданов; Красимир Янков, Николай Иванов, Лало Кирилов, Валери Жаблянов, Димитър Стоянов, Георги Андреев и Чавдар Велинов. Поради отсъствие по уважителни причини на народни представители се отлагат отговорите на: - едно питане от народния представител Павел Шопов към министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова; - един въпрос от народния представител Теодора Халачева към министъра на културата Боил Банов. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика и министър на туризма Марияна Николова и заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева. Следващото редовно пленарно заседание е от 9,00 ч. на 13 ноември съгласно приетата Програма за работа. Закривам заседанието.